za to vrijeme. Raspravit ćemo sada: - Konačni prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o doplatka za djecu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, PZ br. 153;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 Da. Poštovani zamjenik ministrice socijalne politike i mladih Darko Ledinski. Izvolite. **Ledinski, Darko (SDP)** Hvala gospodine predsjedavajući. Dame i gospodo saborske zastupnice i zastupnici. Jedna od osnovnih odrednica i Vlade RH i Ministarstva socijalne politike i mladih je da za sve naše korisnike koji su uvijek i redom socijalno najosjetljivije skupine koje koje svaka pomoć, svaka usluga, sve ono što pružamo kroz nadležno ministarstvo često znači golu egzistenciju, preživljavanje i život, ne smiju nikada biti zakinuti u nijednom svom pravu, u nijednoj svojoj usluzi i u nijednoj kuni, u nijednoj socijalnoj kuni koja im objektivno pripada. S druge strane, i danas ovdje govorimo u sabornici da se nalazimo u situaciji kada treba racionalizirati sve moguće troškove i kada treba voditi računa o svakoj potrošenoj kuni. Iako se na prvi pogled radi o dva oprečna zahtjeva, upravo Prijedlog ovog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o doplatku za djecu, s konačnim prijedlogom zakona, jedan je nadam se od neizdvojenih primjera da je to moguće. Naime, samo sa četiri članka izmjene zakona predlažemo da se uštedi godišnje približno 2 milijuna kuna, a da nijedan korisnik, nijedno dijete koje ima pravo na doplatak za djecu ne bude u nijednom svom pravu, u nijednoj usluzi, u nijednoj kuni koja mu objektivno pripada, u ničemu zakinut. Naime, kako se doplatak za djecu utvrđuje za svaku godinu što je zakonska obaveza i kako se godišnje u tu svrhu donese više od 256 000 rješenja i kako svako od tih rješenja zbog svih onih administrativnih troškova iznosi više od 13 kuna, na taj način se samo za administrativne troškove potroši gotovo 3,5 milijuna kuna. Izmjenama ovog zakona Vlada Republike Hrvatske predlaže da za svu djecu, za sve one doplatke za djecu za koje ostaje isti iznos koji se niti ne smanjuje, niti ne mijenja u sljedećoj godini, dakle u godini koja dolazi, da se ne donosi novo rješenje nego da se automatski nastavi primjena, odnosno isplata doplatka za djecu. S tim da napominjem, zbog toga što su i u Ministarstvu financija i u HZMO automatizirani procesi, isplata doplatka za djecu je kontinuirana i u nijednom trenutku se ne prekida i ona teče od 1. do 12. mjeseca redovito i vrlo je važna za sve ljude koji to pravo ostvaruju i koji to pravo dobivaju. Dakle, preskakanjem jedne administrativne barijere gdje se u cijelosti štite prava korisnika, u ovom slučaju djece, Ministarstvo socijalne politike i mladih i Vlada Republike Hrvatske predlaže donošenje ovih izmjena i očekujemo da će se na taj način uštedjeti gotovo 2 milijuna kuna i umjesto da ih potrošimo na administrativne troškove mi bismo ih željeli usmjeriti upravo prema krajnjim korisnicima i onima kojima te kune najviše trebaju. (SDP)** Zahvaljujem zamjeniku Ledinskom. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a govorit će poštovana zastupnica Tatjana Šimac-Bonačić. Hvala lijepo, poštovani gospodine potpredsjedniče. Zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Evo kao što je rekao i zamjenik ministrice, male izmjene, uštede, ali naravno sa ciljem da krajnji korisnik nikad nije oštećen. To još jednom pokazuje odgovornost i ovog zakona koji je danas. Naime, jedan od pokazatelja i socijalne slike građana zapravo govore i podaci o broju korisnika dječjeg doplatka. Podrška obitelji je sigurno svima cilj, naročito obitelji s djecom koji su sigurno ranjiva skupina, uvijek a naročito u ekonomskoj krizi koja isto tako implicira i socijalnu krizu. Godišnje se prosječno donese 256 000 rješenja o pravu na doplatak, a trošak dostavljenog rješenja svakog ukupno zapravo iznosi oko 3,5 milijuna kuna godišnje. Zbog proračunske uštede mijenja se ovaj zakon da bi zapravo država uštedila oko 2 milijuna kuna. Kada vrlo često zapravo kritiziramo efikasnost državne uprave, međutim pitamo se što možemo napraviti i upravo i ovaj Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o doplatku za djecu pravi je primjer što možemo učiniti na na ubrzanju upravnog postupka u državnoj upravi. Prije ovakve izmjene, odnosno današnje stanje je takvo da obveza je donošenja novog rješenja svake godine, unatoč činjenici da u statusu korisnika doplatka nije došlo do nikakvih promjena. Znači da je to bio samo administrativni trošak u obliku potrošnog papira i omotnice, poštarine i PDV, međutim to nije samo taj dio nego je bitniji i trošak u obliku nepotrebnog trošenja vremena službenika. Moram ovdje naglasiti i visoku rutinizaciju posla koji je zapravo vidljiv u samim upravnim postupcima jer se obrade podaci, otprilike 90% zahtjeva se obradi već do svibnja. Prema tome, možemo reći da je to hvalevrijedna brzina službenika i upravo zbog toga je bitno da mislimo i na njihovo vrijeme. Ja ću reći primjer, ako sat preopteretimo nepotrebnim kotačićima ili oprugama sigurno da će trošiti više energije i pitanje je da li će pokazivati i točno vrijeme. Prema tome, u interesu nam je učinkovitosti i državne uprave. Prema tome, ovaj zakon ne štedi samo znatnu količinu financijskih sredstava i vremena, moramo ga razmotriti i sa ekološkog aspekta, možda ćete reći što to ima veze, ali što prije počnemo uključivati tu dimenziju u naše računice bit će bolje. Naravno da još veću odnosno najveću efikasnost očekujemo i povezivanjem odnosno spajanjem baza podataka Mirovinskog zavoda, Zdravstvenog zavoda i Porezne uprave kako bi sam status i promjene u statusu korisnika bile odmah vidljive svim službama i time bi rasteretile samog korisnika od nepotrebnog hodanja od službe do službe i skupljanja podataka, potvrda, ali i rasterećenje svi službi koje korisnik mora obići jer u vrijeme predavanja zahtjeva za dječji doplatak nisu zagušeni samo glavni šalteri Mirovinskog zavoda nego i ostalih službi iz koje su potrebne različite potvrde o statusu. Kolegice i kolege, klub SDP-a naravno podržavam ovaj zakon, odnosno izmjene zakona zbog smanjenja troškova ubrzanja postupka pri provedbi Zakona o dječjem doplatku. Hvala lijepo. Zahvaljujem. I pozivam poštovanog zastupnika Mladena Novaka da nam približi stajališta Hrvatskih laburista-Stranke rada. Hrvatskih laburista će podržati ovaj prijedlog ovih izmjena iz jednostavnog razloga što svaka ušteda dobro dođe. Samo postavlja se pitanje 9 mjeseci nove vlasti sva ušteda se svodi praktički na uštedu. Nećemo slati rješenja na praktički tehnički dio. Ono što je sporno i što su Hrvatski laburisti već postavili kao pitanje, kao zastupničko pitanje kada će se dohodovni cenzus za dječji doplatak uskladiti sa troškovima života dobijemo odgovor od ministra, pardon od ministrice da Vlada Republike Hrvatske je iskazala odlučnost u osiguranju prava u neizmijenjenim iznosima. Pazite, ljudima nikad gore, nikad teže, dječjih doplataka sve više i više ne iz razloga što je natalitet porasao nego što sve više ljudi spada u tu kategoriju da ostvaruju pravo. Imamo sve više ljudi koji su nezaposleni, imamo ljude koji ne dobivaju plaću. Istovremeno se dešava da je skok PDV-a, pa onda povećanje, poskupljenje troškova električne energije, plina. Sve je to udar na standard građana, a mi dobivamo administrativnu mjeru kojom se samo ukidaju troškovi slanja rješenja. To dobro dođe, o.k., u redu je samo da li je to neko rješenje. Nakon 9 mjeseci da je jedini prijedlog koji smo dobili, dobili smo da ćemo uštediti 2 milijuna kuna na slanju rješenja. O.k. Mi podržavamo i to, ali dajte neku konkretnu mjeru da ljudi mogu preživljavati. Hvala lijepo. Hvala i vama. U ime kluba HDZ-a govorit će poštovana zastupnica Ivanka Roksandić. **Roksandić, Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine zamjeniče ministrice socijalne politike i mladih. Pa evo na samom početku klub Hrvatske demokratske zajednice će podržati prijedlog izmjena i dopuna Zakona o doplatku na djecu iz istog razloga iz kojeg su moji prethodnici rekli da je, radi se o jednoj uštedi. Doduše uštedi koja je proizašla iz ja bih rekla tehničkih, administrativnih izmjena. Ali mislim da trebamo iskoristiti ovu situaciju i reći zašto je doplatak za djecu koji je namijenjen za uzdržavanje i odgoj djece u ovom trenutku izrazito važan za opstanak i standard hrvatskih obitelji. Pa zadnja izmjena i dopuna ovoga Zakona bila je 2010. godine. Zakon o doplatku na djecu temelji se na načelima socijalne osjetljivosti i time predstavlja zaista važan dokument socijalne politike. Sigurno da je dječji doplatak važna i potpora u ovo vrijeme krize kada zaista mnogi ne primaju plaću, kada primaju minimalnu plaću ta sredstva kolegice i kolege nekim obiteljima u ovom trenutku koriste zaista za održavanje opstanka obitelji. ovaj zakon koji će uštedjeti dva milijuna kuna, a reći ću nešto i u ovom trenutku što se događa sa dječjim doplatkom mada nam se čini da se ništa ne događa, da se ništa ne mijenja. Podaci iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji isplaćuje dječji doplatak govore itekako da je došlo do promjene dječjeg doplatka, odnosno da je došlo do toga koliko taj dječji doplatak vrijedi u ovom trenutku. Spomenula sam izmjene zakona iz 2010. i moram reći da je taj zakon donio vidno poboljšanje. Prije svega osigurana je jača povezanost resornih tijela i nadležnih službi u razmjeni podataka bitnih za odlučivanje o o pravu na doplatak za djecu kao i odgovornost za učinjene prekršaje. Sve poslove oko ostvarivanja prava na doplatak za djecu obavlja Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, a nadzor nad zakonitošću provodi u poslovima provedbe, isplate doplatka za djecu, provodi uprava u nadležnom ministarstvu. U ovom slučaju sada socijalne politike i mladih. No, ne mogu se ne prisjetiti početka donošenja proračuna za 2012. godinu kada je Ministar financija, gospodin Linić rekao sljedeću rečenicu: "Neće biti smanjenja dječjeg doplatka, rodiljnih naknada". To znači potpora obitelji. No, mene ipak zabrinjavaju podaci već spomenutog Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, jer na primjer od svibnja 2012. do kolovoza 2012. tj. ovih posljednjih mjeseci za koje imamo i podatke broj korisnika doplatka za djecu porastao je sa 208495 korisnika na 216405 korisnika u kolovozu. Razlika je dakle, 7910 korisnika, a to znači da je u svibnju ove godine 394975 djece primilo dječji doplatak, a u kolovozu 409189 djece 409189 djece ili za ova tri mjeseca 14214 djece više. Možda nam se čini da ovo su brojke koje su i administrativne. Zašto? Zato što neka rješenja o dječjem doplatku dolaze tek negdje krajem travnja, svibnja. No međutim, sam predlagatelj kod obrazloženja ovog zakona koji je pred nama rekao je da se svi poslovi oko donošenja rješenja i svega u ministarstvo, odnosno u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje rješavaju u prosjeku 90 i više posto već krajem travnja. Znači da je administrativno sve riješeno. Pa onda kad znamo da doplatak za djecu primaju roditelji čiji prihod po članu kućanstva ne prelazi 1663 kune. Dakle, taj prihod tj. manji od 50% proračunske osnovice u Hrvatskoj. Onda nas ove brojke kolegice i kolege moraju zabrinjavati. ako je porast korisnika u lipnju porastao u odnosu na svibanj za 4190 korisnika to znači da je i standard naših građana i prihodi da su u našim obiteljima pale ispod 1633 kuna po članu kućanstva, a to je znak da su se izgubila radna mjesta. U ovom trenutku, evo jučer u medijima možemo čitati 310 tisuća je nezaposlenih u Hrvatskoj. U kolovozu prema statističkim podacima je to bilo 301 tisuća 583. Znači, svi ovi nezaposleni koji primaju u prosjeku 1600 kuna na Zavodu za zapošljavanje ili ne primaju ništa ovaj dječji doplatak im znači jako puno. Rekli smo da nema i čuli smo i danas da nije došlo ni u smanjenju ni u povećanju dječjeg doplatka. Možda će vas ove brojke zamarati, ali one nam nešto govore, one su istina, one su činjenica danas. Dječji doplatak, ja govorim o prosječnom dječjem doplatku, iznosio je u kolovozu 352 kune, a u travnju 356 kuna. Dakle, on je ipak pao za 4 kune. Vjerujte, kolegice i kolege, u nekim obiteljima je to kg kruha, 4 kune. I vratit ću se malo na zakon, ali smatrala sam obvezu zbog svega onoga što nas očekuje, a očekuje nas itekako vruća jesen jer i sami znamo da je PDV već odavno porastao, znamo da raste struja, plin, negdje i voda, komunalne usluge, znamo da je ta naša košarica itekako poskupjela pa onda mislim da će i ove uštede nešto značiti. Zamjeniče ministrice ja zaista očekujem da će ova dva milijuna kuna koje smo reći ću administrativno uštedjeli ipak se iskoristi za povećanje dječjeg doplatka u u narednom ovom periodu, dakle imamo još evo nepuna dva mjeseca do kraja godine, ili će barem osigurati redovitu isplatu dječjeg doplatka što jako puno znači Svakako da ćemo zato podržati ovu izmjenu članka 27. koji se koji se mijenja samo, ja bih rekla zaista administrativno, da se štedi na izdavanju onih rješenja za one korisnike dječjeg doplatka kod kojih se ništa ne mijenja. Ali kao što sam rekla ova dva milijuna kuna očekujem da će ta ušteda se iskoristiti za redovno primanje dječjeg doplatka jer kod nekih obitelji, a ja dolazim iz grada, ovdje moram biti i osobna, grada Siska u kojem je jako velika nezaposlenost, u kojem 1200 radnika Sisačke željezare i Herbosa je već 3 mjeseca na Zavodu za zapošljavanje i koji tek očekuju da će ih novi vlasnik željezare zaposliti. Ali, od njih 1200 svega 30-ak o kojima se itekako kaže Hrvatska vlada brine, ali čini se samo svojim izjavama i ničim drugim. Njima, upravo njima neki dan sam govorila u ovoj sabornici, tim radnicima je poskupjelo grijanje iz toplinarstva za 37%, poskupio im je i plin, poskupila im je i hrana jer u Sisku je daleko skuplja košarica s prehrambenim proizvodima nego nekima drugima, poskupjelo im je sve i knjige, a naizgled ono što je Ministarstvo obrazovanja uvelo besplatni prijevoz za učenike srednjih škola i napravilo cijelu zbrku i to im je, ovim radnicima u naselju Caprag oduzeto. Dakle, zbog svega toga, ovo navodim primjer koji poznam, mislim da bi sredstva koja će se uštedjeti od dva milijuna kuna zbog tih ljudi mislim da bi trebalo usmjeriti upravo na povećanje dječjeg doplatka i na pomoć roditeljima za uzdržavanje djece jer mislim da je nova školska godina i sve ono što nas očekuje ovu jesen i ovu zimu itekako poskupjelo i poskupjelo i život hrvatskim obiteljima. Evo, na kraju moram reći da će klub HDZ-a podržati donošenje ovoga zakona. Zahvaljujem. Imamo prijavljene tri replike. Prvo poštovani zastupnik Branko Bačić. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo gospođa Roksandić u ime kluba HDZ-a rekla je kako će klub podržati ovaj zakon, ali je navela nekoliko primjera u kojima se taj zakon ne provodi dosljedno. Ja bih istaknuo jedan primjer u kojemu Ministarstvo krši zakon kojega je Vlada predložila i koji je usvojen u ovom Saboru. Naime, centrima za socijalnu skrb upravljaju upravna vijeća koja čine 3 predstavnika osnivača i 1 predstavnik županije i 1 predstavnik zaposlenika. Člankom 120. stavkom 4. tog zakona je propisano da 3 predstavnika osnivača i 1 predstavnika županije imenuje ministrica na prijedlog županijskog ureda nadležnog za socijalnu skrb. Dakle, i ona 3 predstavnika koja imenuje osnivač i onog 1 kojeg imenuje, predlaže županija. Međutim, praksa je dosada pokazala da ministarstvo od nadležnog tijela u županiji traži prijedlog samo jednog člana upravnog vijeća premda zakon nalaže da traži prijedlog i za 3 koji i za 3 koji predstavljaju osnivača. Pa mene interesira da evo gospodin zamjenik ministra nas upozna s time je li to praksa u Vladi da se ne poštuje zakon koji je Vlada predložila jer pretpostavljam da će za stalna upravna vijeća koja su imenovana suprotno članku 120. stavkom 4. vjerojatno biti i nezakonita i da će se možda pokrenuti postupak da se poništi takva imenovanja članova upravnih vijeća za centre za socijalnu skrb. Evo pitate zamjenika ministra, a vjerojatno će vam odgovoriti kolegica Roksandić koja se javila za odgovor na vašu repliku. **Roksandić, Ivanka (HDZ)** Pa ne, neću odgovoriti, očekujem i ja odgovor gospodine potpredsjedniče od zamjenika ministrice no međutim želim nešto još ustvrditi. Mi smo nedavno mijenjali Zakon o socijalnoj skrbi i kad se taj zakon mijenjao upravo smo ukazivali na probleme, a mijenjao se upravo u ovom području gdje se mijenjaju upravna vijeća, nova upravna vijeća na probleme koje će se dogoditi. Pa ja sad zaista očekujem da će zamjenik ministrice konkretno odgovoriti na pitanje kolege Bačića. **Stazić, Nenad (SDP)** Druga replika, poštovana zastupnica Jadranka Kosor. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolegica Roksandić je spomenula među ostalim i činjenicu da se evo u zadnje vrijeme prema podacima povećao broj korisnika dječjega doplatka. Slažem se to svakako pokazuje da mnoge obitelji u Hrvatskoj sve teže žive. Međutim, uz ovu činjenicu želim posjetiti, budući da je vrijeme donošenja državnoga proračuna, i želim uz raspravu o ovome zakonu apelirati na Vladu da i u proračunu za sljedeću godinu ni na koji način ne dira sredstva ni za doplatan za djecu, ali isto tako za rodiljne naknade. Jer kao što to nije ni za ovu godinu, što je pohvalno. Jer je sasvim sigurno činjenica da, ne smo da sve ove mjere pomažu osnaživanju programa, odnosno demografske naše politike, demografske naše politike, ali isto tako da pomaže ljudima da naprosto opstanu. Želim podsjetiti da u proteklim godinama, znači 2009., i 2010. i 2011., dakle teškim godinama koje smo teško proživljavali. Nismo u proračunima Vlada Republike Hrvatske koje je prihvatio Sabor smanjivali ni smanjenja za doplatak, ni sredstva za rodiljne naknade, ukupno oko 4 milijarde kuna svake godine. isto tako podsjećam da smo u proteklim Vladama proširili broj korisnika, zapravo utječući na cenzus, proširili broj korisnika za otprilike 60 tisuća, upravo zahvaljujući što smo spuštali cenzus. još jedanput za ovu raspravu predlažem da se ni na koji način u proračunu za 2013. sredstva za doplatak za djecu i za rodiljne naknade ne smanjuju. Neću apelirati da se povećavaju jer je to u ovoj situaciji nerealno, ali vodit ću računa i o ovoj raspravi, da ta sredstva otprilike 4 milijarde kuna ostanu netaknuta. Hvala vam lijepa. uvažena kolegice nije samo građanima Siska sve poskupilo nego je poskupjelo radi PDV-a od 25% svim građanima svim građanima Hrvatske. Međutim, ono što želim svakako ukazati da je prošla Vlada, što se tiče vode, odnosno cijene kubika vode uvela fiksni trošak, dakle koji je utjecao na povećanje osnovne cijene vode. Ova Vlada to nije skinula, nego je naprotiv taj fiksni trošak dodala na plin. Pa vjerojatno ćemo taj fiksni trošak, uostalom plaćamo ga sve ove godine na utrošak električne energije, to posebno što postoji ovaj povlašteni potrošači. Pa evo, u jedinicama lokalne samouprave gotovo 100% je poskupila električna energija za javnu rasvjetu. Što se tiče nas u Slavoniji, a vjerujem i vas u Sisku, s obzirom na na podjelu ove Hrvatske na dvije statističke regije gdje imamo prosjek sadašnji negdje oko 30 do 35% Europske unije. Sada kad su nas spojili sa Zagrebom, protiv kojeg ja nemam ništa protiv, i sa Varaždinom sada nam je preko noći taj taj standard života, svi prihodi, smanjio se broj nezaposlenih, pa smo sada u prosjeku negdje Europske unije na 64%. Tako evo da preko noći mi u Slavoniji, i Baranje, i Srijem, a i u većem dijelu Hrvatske daleko bolje živimo samo toga nismo svjesni. nisam rekla da sam navela Sisak zato što dolazim iz toga grada i što poznajem situaciju, ali jednako tako znam da je u svim dijelovima Hrvatske zaista život težak. Da ta ista košarica je skuplja, da trošimo svi isti plin, vodu vodu ne jer zavisi od komunalnog poduzeća ili od poduzeća vodovoda koji daje uslugu vode u gradovima lokalno. No, međutim vi ste tu u pravu, čini mi se da će neki krajevi zaista biti oštećeni zato što će prividno, ono što sam i govorila, na papiru, i sada ovdje na papiru kod ovog dječjeg doplatka izgleda da je sve dobro, da je sve bajno, redovno se isplaćuje, nije pao. Ne očekujemo da se on zbog krize u kojoj se nalazimo i povećava, ali očekujemo da se održi jedan standard naših građana. I tu se slažem s vama da svi trebamo zaista poraditi na tome da ne živimo i moramo biti svjesni toga, bez obzira na statističke regije, bez obzira na ono što se nalazi u zakonima, ne živimo u Hrvatskoj svi isto, svi isto teško, toga moramo biti svjesni. Nastavljamo raspravu po klubovima. Pa pozivam poštovanog zastupnika Željka Šempera da dođe za govornicu i iznese stajalište kluba HSU-a. Hvala gospodine potpredsjedniče, poštovani zamjeniče, kolegice i kolege. Prijedlogom ove male ali korisne izmjene Zakona o dječjem doplatku doplatku HSU-a se potpuno slaže, jer se radi o smanjenju troškova kod ispostavljanja rješenja i slanja istih korisnicima dječjeg doplatka. Zaista nema potrebe, ako nije došlo do promjena uvjeta za ostvarivanje prava na dječji doplatak da se ispostavlja i šalje rješenje koje je identično rješenju iz prošle godine. Uštedit će se gotovo 2 milijuna kuna i to je primjer kako treba krenuti u štednju i na malim rashodima. Radi informacije možemo spomenuti i brojke koje se vrte u realizaciji tog zakona. Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u srpnju ove godine bilo je 214 753 korisnika doplatka za 460 231 dijete, a prosječna stopa doplatka iznosila 352 kune. Možda je malo neobično da mi umirovljenici, zastupnici HSU-a raspravljamo o problematici dječjih doplataka, ali poznato je kako mi u mirovini više bake, manje djedovi radimo u baka servisima i vodimo brigu oko unuka. Ako roditelji imaju sreće pa su zaposleni, djedovi i bake prikupljaju potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje i korištenje prava na doplatak za djecu. I s obzirom na takvu iskustvo moramo kazati na taj dio postupka ostvarivanja prava na doplatak koji se može i treba unaprijedit. Već smo u nekim saborskim raspravama ukazivali na potrebu informatičkog umrežavanja i korištenja podataka iz središnjih tijela državne uprave, tijela jedinice lokalne, i područne regionalne samouprave, javnih ustanova, odnosno drugih nadležnih tijela. OIB kojim će isto, naš kolega Šuker ovdje maše, u funkciji je već 4 godine, a još uvijek se premalo koristi. Da naši građani ne moraju za 7 dokumenata obijati pragove u 7 ustanova. U raznim zahtjevima često se za djecu traži rodni list ne stariji od 6 mjeseci. Ne razumiju tu potrebu takve ažurnosti jer to nije podatak kao primjerice dohodak domaćinstva koji se mijenja gotovo svaki mjesec, zavisno da li roditelj radi ili je dobio otkaz pa nema dohotka. Dijete je samo jednom rođeno i fiksan je podatak datum njegova rođenja i tu nema nikakvih promjena. Slično je i s potvrdom o prebivalištu o čemu smo dosta pričali prilikom nedavne rasprave o Zakonu o prebivalištu. Nedoumica se odnosi i na pribavljanje podataka o dohocima korisnika i članova kućanstva. U prijedlogu ovoga zakona u ocjeni stanja piše kako će u postupku prevođenja zavod automatskim putem od Ministarstva financija odnosno poreznih uprava preuzeti podatke o dohocima korisnika i svih članova njegovog kućanstva, a prema članak 27. ovog zakona te iste podatke ukupan dohodak kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini do kraja veljače tekuće godine mora dostaviti korisnik zahtjeva. Iz ovoga je vidljiva potreba informatičkog umrežavanja i povlačenje svih potrebnih podataka na osnovu OIB-a iz bilo koje institucije gdje se nalazi izvorni podatak. Rodni list iz Matičnog ureda, potvrda iz prebivalištu iz MUP-a, dohodak kućanstva iz Porezne uprave, potvrde iz škole itd. Inače HZMO je povezan sa MUP-om i Poreznom upravom ali samo za stare korisnike dječjeg doplatka, a za nove korisnike samo sa MUP-om. Upravo je općenito u državi nevjerojatno koliko se informatika malo koristi u svakodnevnom životu. U pravilu bi trebalo biti da jednom unesen podatak u informatički sustav u jednoj institucije to koriste sve institucije koje trebaju određeni da se smanji sva ta silna papirometrija da se građani oslobode prikupljanja raznih potvrda jer se i tu mogu uštedjeti čak i znatno veća sredstva od ovih koja se predviđaju ovim zakonom. Možda bi u HZMO-u trebalo razmisliti i o kontinuiranom postupku tzv. prevođenja odnosno postupku određivanja dječjeg doplatka tijekom cijele godine a ne da se u prva 4 mjeseca rješava vrlo obimna dokumentacija za veliki broj korisnika. Naš je prijedlog da se zahtjev za dječji dodatak zaprimaju tijekom cijele godine i da isplate ne bude vezana uz veljaču već uz podnošenje zahtjeva. Do sada su se zahtjevi primali do kraja veljače, a ako ste zaboravili predati zahtjev pa ste ga predali 1.svibnja za ožujak i travanj nije roditelj dobio dječji doplatak. Možda bi i podatak o dohotku o prethodnoj kalendarskoj godini trebalo promijeniti ili približiti prema podatku koji se primjerice traži prilikom korištenja prava iz Zakona o socijalnoj skrbi gdje se traži podatak o primanjima zadnja tri mjeseca iako je čak i to razdoblje predugo da se ostane bez socijalne naknade. U odnosu na vrijeme prije 4, 5 godina dosta toga se promijenilo, dolaskom krize roditelji jedan ili oba malo rade, više su na Zavodu za nezaposlene, pa se i dohodak kućanstva mijenja od mjeseca do mjeseca. Ima jedan problem kod rodilja koji bi svakako trebalo mijenjati. Primjerice zahtjev za dječjim doplatkom podnesen ajmo reći u ponedjeljak 1.listopada traže se ukupna primanja iz 2011.godine i naravno majka djeteta po njima nema pravo na dječji doplatak jer je prethodnu godinu radila, a kada počne opet raditi u 2013.ima pravo na dječji doplatak jer je primala rodiljnu naknadu u prethodnoj godini. Sve ove primjedbe i prijedloge shvatite kao doprinos i inicijativu nas umirovljenika za efikasniji, učinkovit i ažuran sustav kojim bi svi bili zadovoljni a posebno roditelji i građani koji na kraju sve to i plaćaju. Klub HSU-a podržat će ovu izmjenu Zakona o dječjem doplatku. Hvala lijepo. Zahvaljujem ja vama. I pozivam poštovanog zastupnika Boru Grubišića, govorit će u ime kluba HDSSB-a. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice i kolege zastupnici. Naizgled prijedlog zakona o kojemu ne bit trebalo biti puno rasprave jer je konačni cilj i posljedice koje će proisteći donošenjem ovog zakona biti ušteda od milijun 960, ajde da zaokružimo na 2 milijuna kuna. Sve to sva ta ušteda je posljedica da kažemo jednog pojednostavljenja procesa obavješćivanja onih kojima pripada dječji doplatak, dakle ili ne obavješćivanja onih kojima to pripada. Dio onih kojima se smanjuje ili pak prestaje pravo na doplatak na djecu će biti obaviješten. Od ukupne svote od 3,5 milijuna kuna koja se sada izdvaja za da kažem obradu podataka i poštarinu itd. bit će ušteđeno 2 milijuna kuna, onih milijun i pol će biti i dalje u funkciji obrade i obavješćivanja onih kojima se nešto mijenja u toj isplati doplatka na djecu. Nakon slučajne države i pravog tužibabstva vlastitog naroda u Berlinu kada je rečeno da je hrvatska nacija nevjerojatan paradoks i da ju nije lako držati zajedno, ja ipak zato i moram izraziti određene ovdje pošto ne možemo biti na istim valnim dužinama, neke zaista da kažem i paradoksalne stvari ali koje se tiču Vlade, uprave i svega onoga što čine što čine vlastodršci RH. Evo sama činjenica da u ocjeni stanja piše u prvoj rečenici "da u postupku rješavanja o pravu na doplatak za djecu

izvješćuje o tome samo na različitim stranicama da se u Hrvatskoj isplati preko 100 milijuna nepripadnih mirovina, iz godine u godinu. 100 i više milijuna nepripadnih mirovina. kuna, odnosno odnos između ova ušteđena 2 milijuna kuna na pismima, markicama ili ne znam ni ja čemu, plaćanju poštarine, u odnosu na preko 100 milijuna nepripadnih mirovina koje se redovito isplaćuju svake godine. I kada sam postavio pitanje dokle će to tako i dokle će u tim izvješćima stajati ta brojka koja se ne smanjuje, unatoč pitanja zastupnika, a i osobno sam to zamijetio i raspravljao ovdje za ovom govornicom, i dalje to ostaje. O tome što su nepripadne mirovine mislim da ne treba govoriti i nije tema ovoga zakonskog prijedloga danas. danas smo raspravljali ovdje, odnosno sjednica je prekinuta i tražena je stanka zbog toga što je nekakav tajnik Građevinskog fakulteta odlučio zapapriti studentima i djeci, dakle djeci, našoj djeci, sa povećanjem cijene školarine za 8400 kuna. A nitko da kaže ovdje, ali i to je također kada govorim o djeci onda i to su naša djeca, da taj taj tajnik ima bogato iskustvo u Agenciji za promet nekretnina od '98. do 2004. kada su po nekim procjenama zamagljene milijarda kuna. Pa gledajte paradoksa, 8400 kuna studentima, njih 150, razrezano i moraju to platiti, danas 28. rujna, a onih šest godina APN, tako se to popularno zove, kada su, ja ću pokriti sliku namjerno rukom, dakle lažnim ugovorima Hrvatska izgubila milijardu kuna. To su paradoksi, a nije hrvatska nacija paradoks kako je rekao Milanović, požalivši se na Hrvate kod Merkelice u Berlinu. To su paradoksi koje treba riješiti uprava, državni aparat, sud, a hrvatska nacija nije paradoks niti je dječji doplatak o kojemu danas raspravljamo. I on je paradoks u neku ruku kada znamo da u državu koja je bila u ratu prije 20 godina i manje od 20 godina, kada su istočna Hrvatske i Podunavlje napokon vraćeni Republici Hrvatskoj 1.1.'98. godine, dakle to je samo 14 godina da je došlo do integracije cjelokupnog hrvatskog teritorija, mi raspravljamo o sumi od 352 kune dječjeg doplatka, a svi kažu i kunu se da smo Švicarska mogli biti. Ja ga nisam nikad primio, takav mi cenzus, bio sam liječnik pa nisam nikad iako imam dvoje djece. Hrvatska država izišla iz rata jednoga, drugoga, trećega, sa ogromnim gubicima, poglavito '45. godine i prije svega muškog stanovništva se daleko više trebala pobrinuti, ne samo u svezi iznosa dječjeg doplatka. I ove samohvale ja sam omogućio/omogućila porodiljne naknade, ja sam omogućio dječji, ma šta si omogućio, a svake godine sve manje se djece rađa. Pa zašto se manje djece rađa, i zbog materijalnih uvjeta u kojima su ti roditelji, pa to je bit populacijske politike Republike Hrvatske ako nećemo izumrti i nećemo izumrti i nestati sa zemljopisne karte ovoga svijeta. Pa pogledajte koliko se djece upisuje u prve razrede svake godine, pa koliko škola nema dovoljno prvašića. A mi smo se ovdje zapeli 352 ili 356 kuna, uštedili 2 milijuna kuna, kamo je i kuda ide namjena te uštede od 2 milijuna kuna, hoćemo li podijelit to onoj djeci koja imaju pravo primati dječji doplatak. Nek je 4 kune, kako reče gospođa Roksandić, kila kruha kila kruha, štruca kruha, štruca kruha. Ne piše kamo će ta 2 milijuna kuna. Nek idu u ukupnu sumu isplate, dakle ukupnu masu novca za isplatu dječjeg doplatka. Pa povisimo, pa 4 kune, 4 kune, koliko se može povećati. Ali to će ići valjda u državnu riznicu pa će raspoređivati prvi potpredsjednik Vlade i ministar financija. Eto to su paradoksi o kojima sam htio danas govoriti, ali ima i još puno zanimljivih rješenja koje su druge države primijenile, koje su imale sličnu povijest ili barem populacijski gubitak poglavito u ratovima, poput Francuske. Ovdje sam za govornicom stotine puta govorio da nije samo dječji doplatak i porodiljne naknade ono što čini populacijsku politiku, nego i besplatni dostupni dječji vrtići za svu djece Republike Hrvatske. Izračunao sam koliko bi država morala uložiti da svakom djetetu u Republici Hrvatskoj do 7. godine života bude omogućen dječji vrtić, izgradnja i boravak u vrtiću, a da roditelji ništa, dakle dakle ništa ne ulažu, ne snose u te vrtiće, ne plaćaju naknadu. Milijardu kuna. Upravo onoliko koliko je zamračila APN prije šest godina, upravo onoliko. Je li to paradoks? Imam još jedan paradoks lokalnog karaktera, a to je u Slavonskom Brodu mom. Dvoje ljudi radi, jedno ima plaću 4000, drugo 3000 kuna, bračni par. Imaju dijete koje plaća po tom cenzusu vrtić 500 kuna, a kada je majka dobila otkaz onda moraju platiti 700 kuna. Zamislite je li to paradoks, zato što eto majka ne radi pa može čuvat Ima paradoksa puno u ovoj državi, samo ne treba dopustiti nikada i nikome izreći, a pogotovo tužakati pred tuđim svijetom svoj vlastiti narod kao paradoksalan. Hvala lijepo. Hvala i vama poštovani zastupniče. Imate jednu prijavljenu repliku. Poštovana zastupnica Nada Turina-Đurić, izvolite. **Turina-Đurić, Nada (HNS)** nekakva viđenja kluba HDSSB-a vezano na izjave koje je dao naš premijer i objašnjenje njihova što je mislio premijer kad je rekao da je ovo zemlja paradoksa, pa ću se i ja usuditi možda objasnit što je možda mislio premijer kad je rekao da je Hrvatska zemlja puna paradoksa. Pa zar ne mislite da je veliki paradoks da u ovoj državi osnivač i predsjednik jedne stranke kojoj vi pripadate je čovjek koji je osuđen za ratni zločin? Ja mislim da je tu premijer Milanović itekako u pravu ako je između ostalog mislio i na to, a sigurna sam da je između ostalog mislio i na to. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Boro Grubišić. Izvolite

Dakle, nije ni bitno kako se zovete. Kolegice saborska zastupnice, evo poštovana i uvažena ono što vi iskrivljujete, dakle riječi premijera iskrivljujete namjerno kako biste poboljšali sliku o tome što je rekao, ja ću vam citirati još jedanput. Hrvatska nacija je nevjerojatan paradoks i to nije lako držati zajedno. Ovo držati se poglavito odnosi na mentalni sklop i ono što je izrečeno u toj rečenici. Nadalje, kada pitate moga, nije nije on predsjednik, predsjednik je gospodin Šišljagić ali je utemeljitelj HDSSB-a naš general i heroj Hrvatske gospodin Branimir Glavaš i mi ga se ne stidimo i ne odričemo, a da nije njega bilo nikada vi tu sjedili ne bi. Zapamtite to! Ni mi svi ovdje i generala Gotovine i generala Markača i Norca, ne biste sjedili ovdje sasvim sigurno gospođo i tako pričali kao što pričate antihrvatski. **Leko, poštovani zastupniče, vaša kvalifikacija je neprimjerena za saborsku govornicu i saborsku atmosferu. Uvažite to. Ne možete vi ocjenjivati govore niti ste pozvani na to. Dozvolite samo da vam kažem. Nemojte sa mnom polemizirati. Nemate ni poslovničko pravo, niti razloga. Poštovani zastupnik Vinković.

(HDSSB)** Dakle u ime kluba HDSSB-a tražim stanku od 10 minuta jer ovdje se radi o uvredama koje su izrečene na ime utemeljitelja HDSSB-a, ali i na čitav Domovinski rat.

Hvala